Raspravit ćemo - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, prvo čitanje, P.Z. br. 707; Predlagatelj zakona su zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar

Također će kolega Gvozden Srećko Flego uvodno obrazložiti prijedlog zakona. Izvolite. Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege temeljem naših iskustava sa izborima, temeljem odgovarajuće prakse u zemljama EU mi smo bili mišljenja da bi bilo optimalno kada bi DIP bilo profesionalno bilo profesionalno a ne povremeno i kada bi to bilo jedno stalno tijelo te da bi na taj način mogli pratiti izbore na drugačijim osnovama pripremati izbore na drugačiji način i organizirati izbornu i predizbornu situaciju drugačije nego što je to bilo dosada. Kao što znate Državno izborno povjerenstvo se sastoji od sudaca Vrhovnoga suda. Dakle, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva je sudac Vrhovnog suda, predsjednik Vrhovnog suda i još neki članovi. Kao što će vam vjerojatno predsjednik odbora priopćiti na taj prijedlog je reakcija bila dosta žestoka s jedne strane Državnog izbornog povjerenstva. I ja se nadam da bismo možda mogli naći nekakav zajednički jezik, a evo naš prijedlog je bio takav u namjeri da se intenzivnije radi i na izborima i na pripremama izbora kao i u ostalom na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 Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege prije svega ja se moram ispričati jer ću sada morati biti nešto duži nego što je to bio predlagatelj. Klub Zastupnika SDP-a a to ste mogli vidjeti i iz izvješća Odbora za Ustav koji nije podržao donošenje ovog zakona, ne može to učiniti niti sada na plenarnoj sjednici, odnosno smatramo za razliku od Zakona o financiranju za kojeg smatramo da ide u pravom smjeru, ovdje smatramo da se ne radi o dobrom prijedlogu, odnosno da se ne radi o dobroj izmjeni. Prije svega ovaj prijedlog ima dvije alternative. Prva alternativa govori samo o promjeni onih struka koje bi mogle ući u sastav Državnog izbornog povjerenstva. Druga alternativa govorio potpunom izbacivanju sudaca Vrhovnog suda iz sastava Državnog izbornog povjerenstva. E sad krenimo redom. Državno izborno povjerenstvo u Hrvatskoj se sastoji od 3 grupe članova i ono ima stalni saziv. Imamo 3 člana Državnog izborno povjerenstva koji dolaze iz redova pozicije, imamo 3 člana Državnog izborno povjerenstva koje predlaže opozicija i imao 3 članova Državnog izbornog povjerenstva predsjednika i dva potpredsjednika koji dolaze iz redova sudaca i bira ih opća sjednica Vrhovnog suda. Ta 3 člana Državnog izbornog povjerenstva jamče nepristranost Državnog izbornog povjerenstva. Mislim da nije prihvatljivo u trenutku kada građani imaju povjerenja u rad Državnog izbornog povjerenstva, kada ono radi svoj posao dobro, kada ono na isti način uz sudjelovanje sudaca na nižim nivoima i na niže nivoe preslikava jednu takvu nepristranost mislim da nije potrebno dirati u taj sastav na način da se iz njega izbaci suce. Drugi dio, kada govorimo o pitanju struka. Državno izborno povjerenstvo je prije svega tijelo koje mora arbitrirati u određenim izbornim sporovima. U pravilu je u Republici Hrvatskoj a i u drugim državama da u sporovima arbitriraju osobe pravne struke. Ali tu dopuštam da ne moramo biti u pravu. kao što sam napomenuo mi predviđamo izmjene Zakona o financiranju političke aktivnosti i predizborne promidžbe. Jedna od izmjena u tom zakonu, u tom sustavu bi trebala biti oduzimanje političkim tijelima, dakle Odboru za Ustavu i predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave da sankcioniraju sudionike političke aktivnosti koji krše zakon između ostalog Zakon o financiranju. Mi u SDP-u dobro znamo kako to izgleda. S obzirom da predviđamo da DIP postane u biti parasudbeno tijelo, tijelo koje će umjesto prekršajnih sudova i političkih tijela presuđivati i izricati velike administrativne sankcije smatramo da tek u tim novim okolnostima ono kao i sva druga sudbena, pravosudna tijela treba ostati ne samo profesionalno, ne samo da ima u svojem sastavu suce već i da ostali članovi toga tijela budu pravnici kako bi se osigurao njegov nesmetani i kvalitetan rad. Hvala. Želite završnu riječ? Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip (SDP)** Prijedlog